Слава Україні! Шановні народні депутати, Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов: про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні народні депутати, у засідання Верховної Ради України беруть участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський

а також Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда (Оплески). Запрошую до зали вельмишановних Президентів. Прошу привітати. Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, сьогодні в нашому пленарному засіданні по відеозв'язку бере участь вельмишановна пані президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Шановні колеги, у засіданні Верховної Ради беруть участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль і члени Кабінету Міністрів України. Також прошу привітати. Шановні народні депутати і гості Верховної Ради, у засіданні Верховної Ради беруть участь глави дипломатичних представництв іноземних держав та керівники міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Прошу привітати. Прошу сідати. Шановні народні депутати України… Шановні колеги, беруть участь наші військові. Прошу привітати.

Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, важливою віхою в історії нашого народу, який протягом багатьох століть століть боровся за свою землю, свободу і незалежність, стало ухвалення Президентом України в день 30-ї річниці незалежності України Указу "Про День Української Державності". Зі свого боку український парламент законодавчо підтримав цю ініціативу Президента України щодо встановлення в історичний День Хрещення Київської Русі - України 28 липня святкового дня - Дня Української Державності, започаткувавши нове свято. Сучасна українська держава відновлює історичну справедливість, стає на захист національних інтересів і продовжує понад тисячолітню історію українського державотворення. народні депутати, в цей святковий день запрошую вас розпочати сьогоднішній день з виконання Державного Гімну України.

Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, шостий місяць героїчної боротьби Збройні Сили України і весь український народ дають відсіч загарбницькій навалі Російської Федерації. Це війна проти України і всього українства, проти основ нашої державності, проти демократії і прав людини. Саме за демократичні цінності та за право вільно жити у вільній державі сьогодні гинуть на фронті захисники і захисниці України. Для української держави ці втрати непоправні. Я прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять воїнів-героїв, які поклали своє життя за суверенітет та незалежність нашої держави. Вічна слава, вічна пам'ять героям! Вшануємо також пам'ять всіх невинно вбитих у цій страшній війні

я запрошую до слова Президента України Володимира Олександровича Зеленського. (Оплески) Дуже дякую. дякую. Шановний пане Голово Верховної Ради України, дорогий друже Гітанас, шановна пані Президенте Роберта Мецола, шановні наші депутати, шановні урядовці, шановні наші військові (Оплески) і усі наші громадяни України! Ми громадяни найміцнішої держави у світі, держави, яка воює, держави, яка при цьому реформується і держави, яка забезпечила найпотужніше в історії об'єднання демократій, держави, яка у 155 день повномасштабної війни Росії проти нас, має силу, щоб відзначати свій день – День Української Державності. (Оплески) Ми зробили так, що цінності вільного світу не залишились просто риторикою і реально запрацювали для захисту цивілізації. Ми зробили так, що Європейський Союз об'єднаний найбільше за всі роки свого існування і зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Ми зробили так, що всі тирани цього світу побачили, який потенціал має демократія. Це зробили ми, громадяни України, ми всі військові і цивільні, дипломати і волонтери, державні службовці і бізнес, політики, суспільні лідери і медіа, кожен і кожна хто сумлінно працював на своєму рівні заради одного одного – заради України, своєї сім'ї і нашого майбутнього. (Оплески) Це зробили ми

Куди ти прийшла армія Росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями? Ти пішла проти нас, проти тих, кого підготували до цієї вирішальної війни за незалежність десятки, десятки поколінь українського народу, який жив і живе тут, який боровся і бореться тут, який будував і будує тут, і, який мріяв і мріє понад усе, щоб над ним і Україною не було чужого панування. Настав час, щоб ця мрія назавжди стала реальністю. Це наш час, ми реалізуємо цю мрію. Ми станемо не новою легендою про героїчний спротив, а державою переможців. спартанцями, які варті фільмів, книг і вистав, а багатомільйонним народом-героєм, який вартий життя, вартий перемоги. І навчатиме інших у світі, як захищатись, як перемагати. Ми запам'ятаємось не як ті, хто намагався, а, як ті, хто зберіг, посилив і передав нашу державу нашим дітям, щоб вони передали її своїм дітям: вільну, міцну, сучасну і ефективну державу. Це зробимо ми, ми з вами – громадяни України. друже! Шановний пане Президент, я хочу подякувати сьогодні тобі і в твоїй особі усьому литовському народу у День нашої державності за вагому важливу героїчну підтримку, яку отримала Україна. Дякую.

Це не було для наших держав політикою. Це відображає однаково... однаково сильне волелюбство наших народів, народів, які йшли і ідуть разом європейською історією. Дякую тобі ще раз. пані Роберта! Пані Голово Європейського Парламенту, я хочу відзначити вашу сміливість. Ви відвідали Київ у той час, коли армія окупантів загрожувала нашій столиці, і зробили це першою серед керівників інституцій Євросоюзу.

ми побачили нашу людину, людину, яка завжди захищатиме цінності Європи і не зрадить свободі. Я дякую вам. Я дякую усім друзям, партнерам України із великих держав з географічно менших, але чия воля не поступається волі найбільших. Дякую кожному і кожній, хто допомагає українцям знищувати зло. Через жорстокість історії, після кількох невдалих її поворотів про нашу державу, був такий час, не згадували, а потім, таке бувало, говорили, що Україна – це десь там, поруч поруч з Росією, чи взагалі нібито її частина. Ми знаємо ці наративи. Тепер же про нас точно знають: Україна – це єдина держава світу, яка має сміливість бити Росію. (Оплески)

Бити на нашій землі. І неважливо, чим вона, сиренами, чи чим там нам погрожує. Важливо, що ми закохуємо інших у нашу українську незламність. Можливо, що ми всі є державою, яка функціонує заради українських інтересів і з якою рухаються усі, усі в світі. Важливо, що ми є демократичною державою, яка посилює свої інституції, і навіть зараз, ми посилюємо зараз, у час такої руйнівної війни. Ми подали заявку на вступ в Європейський Союз і здобули кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було у жодної іншої держави. Це ми з вами, це наш розвиток, це наші друзі, їх допомога. Це наші інтереси. Це українська швидкість. Те, на що ми стали здатними, коли звільнились від ілюзій і досягли історично найбільшої національної єдності. Слава Україні!

З такою ж швидкістю ми маємо прийти і до початку, до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Все, що маємо зробити для цього, ми зробимо. Синхронізувати законодавство України з правом Євросоюзу – ми виконаємо. Сформований і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, для уряду нашої держави. І це відповідає нашій новій реальності – реальності того, що процес європейської інтеграції переведений нами зі сфери зовнішньої політки у сферу внутрішньої політики. Ось з цього стартує справжня – справжня робота, справжня євроінтеграція. Україна завжди була Європою, наші цінності завжди були європейськими. Наш державотворчий досвід різних часів – це європейський досвід. І ось тепер ми прийшли до того, що наша держава, наша державна система інституційно стає Європою. Ми розпочали процес деолігархізації. Формується реєстр, який готовий поставити олігархів під владу суспільства. Я підписав Указ про створення Конкурсної комісії з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя. І завдяки цьому та іншим крокам зробимо все, щоб фундаментальна судова реформа забезпечила для кожного українця, кожного і кожної доступ до доброчесного і компетентного правосуддя. Сьогодні новий Генеральний прокурор України першим своїм рішенням фіналізував призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок. Європейський Союз має коледж Європи в Брюгге і Натоліні. Це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України і коледжем Європи у Натоліні. І на першому етапі в одному з українських вищих навчальних закладів запрацює факультет європейської інтеграції, згодом на його основі коледж Європи в рамках Президентського університету. І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці, як і багато разів говорили це з інших питань, я знаю, що створення нашого коледжу Європи триватиме недовго і, я впевнений, скоро запрацює. У нас вже є певний досвід переводити в місяці те, на що відводили роки та десятиліття, і у тижні те, на що вимагали від нас з вами місяців. Такий коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, але і нашим внеском у розвиток європейських інституцій. Ось це і є те, що ми можемо, ми, ми

Ми показали силу в боях і об'єднали світ найкращими емоціями, які тільки бувають у людей. Ми боремось проти терору окупантів, захищаємо людяність для усіх народів. Ми гарантуємо, що кордони Європи ніколи більше не посунуться, не посунуться західніше від нашого східного державного кордону і робимо наші державні і суспільні інституції передовими. І коли сьогодні у цей День Української Державності тут, у Верховній Раді України, перед очима усього українського народу я буду відзначати сильних людей за сильні вчинки "Хрестом бойових заслуг", я хочу, щоб усіма українцями відчувалося – ми за спинами тих, хто на полі бою захищає нашу державу. А за нашими спинами мільйони українців, які живуть зараз, ті, хто протягом століть творив українську історію, українську культуру, український характер. Ми маємо бути гідними висоти нашого народу, усіх його поколінь, тисячолітньої ваги нашої державності. Я вітаю усіх вас зі святом! Дякую нашим героям! Слава Україні! (Оплески)

Указом Президента України за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, вірність військовій присязі нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг": Берегового Дмитра Володимировича – капітана

Міщенка Сергія Олексійовича – головного сержанта Николаєвич Павлину Василівну – сержанта

Розлача Павла Івановича – підполковника

Анатолія Васильовича – старшого лейтенанта

Дякуємо, пане Президенте. Дякуємо нашим військовим, які знаходяться тут, і які знаходяться не тут, за оборону нашої країни.

народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, сьогодні український парламент має честь приймати справжнього друга України – Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєду. Вельмишановний пане Президенте, від імені Верховної Ради України дозвольте висловити слова глибокої вдячності литовському народу, вам особисто, Сеймасу та уряду Литовської Республіки за тверду, послідовну і беззаперечну підтримку нашої держави. Історія відносин України та Литовської Республіки свідчить, що між нашими державами немає відстані, ми завжди поруч і, найголовніше, поруч в найтяжчі для нас і для нашої держави часи. Ми щодня відчуваємо братнє плече литовського народу в нашій боротьбі з російським агресором за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, запрошую до слова Президента Литовської Республіки пана Гітанаса Наусєду. Будь ласка, привітаємо. (Оплески)

Дорогий Володимир, шановний Голово Верховної Ради, депутати Верховної Ради. дорогі українські брати та сестри! Сьогодні ви боретеся за виживання своєї держави і нації. Ваша сміливість чинити опір неперевершена і розголос про ваші подвиги широко шириться по всьому світу. (Оплески) Тисячі разів ви доводили, що гідні імені своїх доблесних пращурів. Немає сьогодні в Європі більшої такої палкої та виданої любові в грудях до Батьківщини, з якою щоранку прокидаються захисники власної свободи. Я прибув сюди до столиці вільної і незалежної держави України, щоб подякувати вам за те, що ви так рішуче бороните свою незалежність і так яскраво подаєте приклад всім нам. Ваша боротьба – це також і наша боротьба, литовців. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога. Сьогоднішні перемоги вашої зброї ніби віддзеркалення тріумфу легендарного полководця і гетьмана Костянтина Острозького під Оршею. І коли ваша артилерійська бригада Великого князя Вітовта мужньо йде в бій, ми пишаємося цим як здобутками наших родичів по крові. (Оплески)

Шановні, Україна вперше святкує день своєї державності. Я хочу голосно і чітко сказати: Литва завжди була і завжди буде з вами. Свобода, незалежність і територіальна цілісність вашої країни, а також безпека і добробут вашого народу завжди будуть нашою турботою. Ми надто багато страждали разом і зазнали надто багато несправедливості, щоб бути байдужими до страждань одне одного. Тому сьогодні Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями, надає і надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги. Від початку війни всю Литву об'єднало велике бажання допомогти Україні. Спільні зусилля здійснюють не лише державні та місцеві органи влади, а й прості жителі Литви, бізнес, неурядові організації. Будь-то притулок для тимчасового прихистку від війни чи волонтерство, чи гроші, будь-то пожертви навіть краудфандинг на військову техніку, всі засоби є добрими, якщо вони полегшують тягар, який лежить на Україні і на її народові. Останнім часом до мене часто підходять люди і кажуть: я пишаюся тим, що я є литовець тому що моя країна так гаряче підтримує Україну. Не буду приховувати, приємно чути ці слова, вони свідчать про те, що литовці також найбільше цінують свободу, бо без неї не буде і нічого іншого. Шановні, Литва допоможе Україні здобути перемогу у цій війні. Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для безпеки всього регіону. Історичний досвід вчить, що московського тирана треба вчасно зупинити, ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки. Таким чином Литва продовжуватиме працювати з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку України та обмежити здатність Росії продовжувати цю війну. Сьогодні ми чітко бачимо, що рішень щодо запровадження міжнародних санкцій та військової підтримки України, якими б важливими вони не були, все ж недостатньо. Тому ми будемо прагнути до подальшого посилення санкцій, забезпечення їх ефективної реалізації, а також до зменшення залежності всієї Європи від російських енергоресурсів. Фінансові потоки, які допомагають Москві фінансувати цю жорстку війну, мають бути заблоковані. Своїм прикладом Литва показує, що єдиний спосіб звільнитися від енергетичного та політичного диктату Росії прийняти рішення та забезпечити політичну волю. Маючи на меті енергетичну незалежність, Литва пішла на ризик і вчасно виконала необхідне домашнє завдання. Тепер ми готові ділитися досвідом з іншими країнами. Ми раді, що все більше країн Європейського Союзу мають намір піти нашими стопами. Литва також прагнутиме притягнути до відповідальності російську державу та осіб винних у військових злочинах, порушеннях міжнародного права та прав людини в Україні. Не вибіркові напади на беззбройних мирних жителів, дітей, цивільні об'єкти, школи, дитячі садочки, лікарні не можуть залишитися безкарними. Вірю, що справедливість досягне свого тріумфу. Брати та сестри українці, мужність і рішучість, яку ви виявляєте перед обличчям смертельної небезпеки є вашим ключем до сердець людей у всьому світі. І надалі залишайтеся терпеливими та вірними своїм принципам, не піддавайтеся спільній ненависті, як би важко це не було. Правда на вашому боці – це ваша велика перевага перед лицем зла, яке ховається за брехнею. Найбільше захоплення також викликає здатність української влади, інституції, які максимально ефективно в умовах війни діють. Ви вже продемонстрували, що ви рішуче прагнете до членства в Європейському Союзі. Литва перша підтримала це прагнення ще в березні 2021 року. В Києві ми підписали декларацію з Президентом Зеленським, в якій Литва зобов'язалась допомогти Україні у європейській інтеграції. Те саме ми повторили з Президентом Польщі Анджеєм Дудою напередодні війни 23 лютого, підписавши Меморандум про надання Україні статусу статусу країни-кандидата. Сьогодні ми вже всі можемо радіти щодо історичного рішення керівника Європейської Ради. З моменту перемоги Революції Гідності Україна невтомно іде шляхом реформ. Цьому не завадила ні зрадницьке здійснення незаконної анексії Криму Росією, ні розпочата війна на Донбасі. Ви справді багато зробили, здійснивши складні, але вкрай необхідні реформи. Найголовніше зараз - не зупинитися і йти вперед. Досвід Литви показує, що фундаментальною умовою успішної європейської інтеграції є широкий політичний консенсус. Дуже важливо, що таке положення закріплено в Конституції України. Ми допоможемо Україні подолати цей складний шлях. Ми продовжуватимемо надавати експертну підтримку та разом з вами будемо прагнути до якнайшвидшого початку перемовин про членство в Європейському Союзі. Користуючись нагодою, хочу також привітати ваш уряд, який минулого тижня на Конференції з відновлення України представив конкретний План відновлення економіки країни. Я радий бачити вашу пристрасть до побудови процвітаючої європейської України на засадах прозорості та Я знаю, що відбудова вашої країни вже почалася. І сьогодні я на власні очі побачив перші відновлювальні роботи в Ірпені, на якому раніше так болісно позначилося насильство окупантів. Я зичу, щоб після закінчення перемогою війни такі роботи проводилися швидко проводилися швидко і злагоджено на всій території вашої країни. Разом з усією міжнародною спільнотою ми готові допомогти в реалізації плану відновлення України. Вже зараз ми допомагаємо стільки, скільки дозволяють нам наші можливості. одній із наших численних розмов Президент Зеленський сказав: "Гітане, я ніколи не думав, що буду військовим Президентом". Можливо, ніхто з нас не сподівається бути Президентом під час війни, окрім тих, хто сам планує війну. Але доля обирає своїх героїв. Сьогодні весь світ захоплюється боротьбою Президента Зеленського та кожного українця, який відстоює свободу, бореться на свою родину, свій дім, свою Батьківщину. Таку сильну націю ніколи не здолати!

Сьогодні ми всі зобов'язані чітко обрати сторону правди, а не брехні та грубої сили. Неможливо одночасно щиро підтримувати Україну і дбати про Росію, щоб зберегти обличчя. Історія вчить нас, що той, хто намагається всидіти на двох стільцях, рано чи пізно опиняється на підлозі. (Оплески) Литва давно вибрала собі друзів і ніколи їх не зрадить!

Для мене буде великою честю сьогодні згодом вручити орден Вітовта Великого із злотим ланцюгом Президенту Зеленському, а

Нехай ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу до перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні!

Дякую, вельмишановний пане Президенте. Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України! Вельмишановна пані Президент, шановна пані Мецола, дорога Роберта! В Україні завжди ми пам'ятаємо, як 1 квітня 2022 року, коли російські війська підступали до Києва, ви виступали перед нами за цією трибуною. Ми дуже вам дякуємо за вашу сміливість, солідарність і підтримку нашої держави.

Відтоді за вашої активної підтримки Україна набула статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. І як ми з вами говорили під час нашої останньої зустрічі, прапор Європейського Союзу зайняв почесне місце у залі засідань Верховної Ради України. Ми розуміємо, що для повноправного членства у Європейському Союзі Україні належить ще зробити чимало важливих і вагомих кроків, але український парламент впевнений, що з такими потужними друзями у Європейському Союзі ми швидко подолаємо і цей етап. Тому, шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, до слова запрошується справжній великий друг України – президентка Європейського парламенту вельмишановна пані Роберта Мецола. дякую, шановний пане Президент Зеленський, шановний Президент Наусєда, шановний Голово Стефанчук, шановний Руслан, шановні члени, депутати Верховної Ради. Дякую за те, що запросили мене сьогодні до вас, це великий привілей для мене, але і це і велика як для Голови Європейського парламенту знову-таки ще раз мати цю честь звертатися до Верховної Ради в цей важливий день. День Української Державності завжди є важливим, але цьогоріч це відбувається, це набуває набагато більшого значення, бо вся Європа відзначає цей день з вами в солідарності, у зв'язку як зв'язку європейців, який, я сподіваюся, незабаром стане офіційним. Сьогодні ми відзначаємо не тільки засади української державності, але і сміливість, та велике бажання українців боротися для того, щоб зберегти українську державність та територіальну незалежність, за всіх тих, хто померли і віддали своє життя. Сьогодні символічний день не тільки для України і для українців, а і для всієї Європи. Це день, коли ми підтверджуємо нашу відданість Україні як європейській як європейській нації, нації, яка є свободна і може обирати своє майбутнє. Свободна, і яка пишається боротися за ті цінності, які нас об'єднують. Путін хоче майбутнього, де історію можна переписувати, де сфери впливу існують, де є залізний занавіс, де потужні мають право, де немає права на гідність. Зрозуміло, що Росія хоче повернутися на той шлях, який ми вже залишили в підручниках з історії, де європейська свобода обирати з ким співпрацювати і як інтегруватися ставиться під питання. Для нього реальний ворог – це демократія, це свобода Наш спосіб життя розглядається як загроза для автократії. І саме це сьогодні є на кону. І саме це те, до чого ми не хочемо повертатися ніколи. Ми ніколи не приймемо на мирну, незалежну країну як Україна. Ми ніколи Ми ніколи не будемо заплющувати очі на ці жахливості та злочини, які були вчинені Росією на українській землі, те, що відбулося в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі, і в багатьох інших містах. Ми ніколи не забудемо, що понад шість мільйонів українців І ще вісім мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. І ми завжди, завжди будемо пам'ятати ту сміливість, Шановні друзі, шановні колеги, хочу сказати, що ми з вами, і ми завжди будемо з вами, коли ми будемо починати коли ми будемо починати відновлення України. У цей день ми пам'ятаємо і відзначаємо незалежну, суверенну Україну. І хочу вас запевнити, що Україна з нами, вона належить націям, які мають цінності демократії, незалежності, правовладдя, Ваше місце вже було визначено Володимиром Великим, ваше місце є серед європейських націй. І сьогодні у ваших руках є цей смолоскип для того, щоб вести далі. далі. Друзі, ви серед рівних і ми стоїмо поруч з Україною пліч-о-пліч у часи трагедій і добробуту. І це не тільки слова. Надання Україні статусу кандидата у червні підтверджує наше бути з Україною пліч-о-пліч на шляху до вашого повноцінного членства в ЄС. Можливо, це буде нелегкий шлях, але Європейський парламент є вашим найпотужнішим другом, на цьому шляху. Ми готові надавати вам експертні знання та консультації для того, щоб посилювати демократію. Ми готові далі підтримувати Верховну Раду і надавати будь-яку допомогу для того, щоб ви могли працювати за таких складних умов. І готові надавати будь-яку підтримку для того, щоб могли подолати наслідки війни Росії в Україні. Від імені Європейського парламенту я вас запевняю, що ми віддані і готові надавати всі і всі ноу-хау, які у нас є, для того, щоб допомогти Верховній Раді, оскільки потужний парламент є вкрай важливим для стабільності будь-якої демократії. І ми будемо йти навіть далі. Коли я була тоді з вами у Верховній Раді в квітні, 1 квітня, я сказала, що ми разом будемо відбудовувати Україну, кожне місто і кожне невеличке селище, від Маріуполя до Ірпеня, від Херсона до Харкова. Сьогодні я скажу навіть більше: це можливість трансформувати Україну, відновити Україну, зробити її більш сучасною, сталою і стійкою.... Трастові фонди з питань солідарності Але ми знаємо, що Україні потрібні ресурси з різних джерел, з міжнародних фінансових установ, а також з приватного сектору та з заморожених активів. І я вас запевняю, що Європейський Союз і далі шукатиме всі способи для досягнення цієї цілі. Європейський парламент разом з Верховною Радою і далі будуть координувати роботу, фінансову роботу для того, щоб знайти кошти для відновлення і реконструкції. посилення українських державних установ відіграватиме вкрай важливу роль не тільки для впровадження реформ, які мають бути постійно сталими, послідовними. Друзі, ми знаємо, що ви і ваші громадяни не тільки борються за вашу свободу, ви боретеся і за нашу свободу. І я знаю, наскільки це важливо для решти демократичного світу продовжувати надавати військову допомогу Я, як вам обіцяла, і вам, шановний пане Зеленський, 1 квітня, я і Європейський парламент і далі робитимуть все, що можливо для того, щоб дійсно ці цілі були досягнуті. дякую за вашу відданість Європі, дякую за ваші надзвичайні зусилля, за ваші

Дякую, вельмишановна пані президентка. Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо за участь у сьогоднішньому планерному засіданні нашим вельмишановним гостям. (Оплески) Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, Президенту Литовської Республіки пану Гітанасу Наусєді, президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі, Прем'єр-міністру України, членам уряду, нашим дипломатам і, звичайно, нашим військовим дякуємо і слава Україні!